Poštovane zastupnice i zastupnici, nastavljamo sa radom. Sljedeća točka je - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu i obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu, drugo čitanje, P.Z.E. br. 70. Predlagatelj akta je Vlada RH na temelju članka 85. Ustava RH i članaka 172. i 190. Poslovnika Hrvatskog sabora. Materijal vam je dostavljen u pretince. Ovaj zakon raspravljat ćemo sukladno odredbama Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Gospodin Tomislav Mihotić, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Izvolite. Gospodine predsjedniče, cijenjeni zastupnici. 8. veljače 2017. prihvaćen je prijedlog zakona. Jedina izmjena u odnosu na tada predstavljen zakon je visina novčane kazne za prekoračenje vremena vožnje u pojedinim slučajevima. Ta primjedba ugrađena je u konačni prijedlog zakona. To se odnosi na točku 18. izmjena, tj. točku 46. važećeg zakona. I kazna koja je onda bila definirana u iznosu od 3 do 6000 kuna korigirana je na iznos 2 do 5000 kuna. Znači, to je jedina izmjena u odnosu na ono što je bilo prezentirano Saboru. Hvala. **Petrov, Božo (MOST)** Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ako ne, onda otvaram raspravu. Budući da nema predstavnika kluba MOST-a nezavisnih lista sljedeći Klub zastupnika koji se javio je klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e. Budući da nema ni njih sljedeći klub zastupnika koji se javio za raspravu je Klub zastupnika HDZ-a. Zastupnica Ljubica Maksimčuk. Izvolite. Zakonom o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu Narodne novine 75/13 i 36/15 sadrže odredbe o radnom vremenu i obveznim odmorima mobilnih radnika i vozača u cestovnom prijevozu, vremenu vožnje, stankama, razdobljima odmora vozača koji obavljaju cestovni prijevoz tereta i putnika, uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu, tahografima, uvjetima i postupcima kontrole, nadležnosti tijela i njihovim ovlastima, službenim evidencijama, te prekršajne odredbe. Ponovno podsjećam da zakonom koji je trenutno na snazi određuju se i uvjeti koje moraju ispunjavati pravne ili fizičke osobe za ishođenje dozvole za obavljanje provjere i pregleda ugradnje, ispitivanje, te popravak i demontažu tahografa kao i postupak odabira pravne osobe koja je dobila javnu ovlast izdavanja kartica, a to je Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. Ujedno zakonom je postignuto poboljšanje uvjeta rada vozača i drugih mobilnih radnika koji obavljaju cestovni prijevoz tereta i putnika, te uvedena kontrola njihovog rada radi sigurnosti u cestovnom prometu kroz korištenje analognih i digitalnih tahografa u tijeku upravljanja motornim vozilom i rad vozača. Kod prvog čitanja ovog zakona govorila sam da je Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu potrebno izmijeniti i dopuniti radi daljnjeg usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnim stečevinama Europske da je i zbog stupanja na snagu uredbe Komisije Europske unije 2016/403 od 18. ožujka 2016. godine kojim se utvrđuje zajednički popis kategorija, vrsta i stupnjeva težine teških povreda pravila u javnom cestovnom prijevozu nužno u sada važećem važećem zakonu urediti prekršajne odredbe na način kako je to propisano u navedenoj uredbi. Prijedlogom zakona u prvom čitanju predlagalo se razvrstavanje povreda pravila prema težini povrede u najteže povrede, vrlo teške povrede, teške povrede i manje povrede, te s tim u vezi određuju se prekršaji i visina novčanih kazni za te prekršaje. Prijedlogom zakona iz prvoga čitanja tako se dopunjavao i popis propisa Europske unije s uredbom broj 1266/2009 s kojom se usklađuje ovaj zakon u pogledu rokova za prilagodbu digitalnih tahografa druge i treće generacije s tehničkim napretkom. Kako je i pisalo u prijedlogu zakona iz prvoga čitanja dopunjavala se odredba sada važećeg zakona kojim su propisani uvjeti koje mora ispunjavati radionica za ugradnju, provjeru, te popravak tahografa sa novim uvjetima, te se predlažu novi dodatni razlozi za ukidanje dozvole za rad radionice za tahografe. Prvim čitanjem uređivala su se i sljedeća osnovna pitanja, opće odredbe, instrumenti usklađivanja, dopunjuju se uvjeti koje mora ispunjavati radionica za dobivanje dozvole za obavljanje poslova, ugradnju, ispitivanje, provjeru i pregled tahografa, te popravak i demontažu. Ujedno se predlažu novi dodatni razlozi za ukidanje dozvola za rad radionica. Prekršajne odredbe uređuju se prema vrsti i težini prekršaja u pogledu klasifikacije čime se može izgubiti dobar ugled cestovnog prijevoznika. Svakako moramo misliti da se i ubuduće poboljšavaju uvjeti rada vozača i drugih mobilnih radnika, te osigurati kontrolu njihovog rada radi sigurnosti u cestovnom prometu, zato je ovaj konačan prijedlog zakona na dobrome tragu. Glavno što treba spomenuti, a kako i piše u prijedlogu koji je ispred nas jest da je razlika prvog čitanja končanog prijedloga zakona sadržaja u članku 18. konačnog prijedloga zakona tj. da se smanjuje visina novčane kazne u slučajevima prekoračenja vremena vožnje, poglavito kada su u pitanju poslodavci. Novčana kazna u iznosu od tri do šest tisuća kuna smanjuje se na iznos od dvije do pet tisuća kuna. Dobro je ponovno spomenuti kao što sam i kod prvoga čitanja rekla da je još uvijek velik problem rada na crno, lažiranja tahografa, ucjenjivanje na plaćama tj. prijava na minimalac, a ostali dio na ruke. Velik broj vozača još uvijek sudjeluje u prometu sa starim analognim tahografima, a znamo da se puno više i lakše lažiraju tahografski listići kojima vozači predočuju da su odmorni i da mogu nastaviti s vožnjom. Sve do 2009. godine u RH su se mogla uvoziti vozila sa analognim tahografom, nadamo se da će se povećanjem broja nadzora inspektora u cestovnom prometu i ovim izmjenama zakona postići rješavanja problema mobilnih radnika i poboljšanje uvjeta u njihovom radu jer niti jedna dobit poslodavca ne može biti bitnija od ljudskih života. Podsjetila bih ponovno da su vozači ujedno jedna od najčešćih struka koja odlazi raditi izvan RH, vjerujem da će se ta brojka smanjiti s obzirom na program Vlade i da će ova Vlada učiniti sve da mladi i stručni ljudi što manje odlaze iz RH. Zbog svega navedenog Klub zastupnika HDZ-a prihvatit će ovaj Konačan prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu. Za repliku se javio zastupnik Anton Kliman. prevozničkih poduzeća, evo s njima u razgovoru došao sam do zaključka da definitivno vozači su danas jedan od najvećih problema u RH uz ugostiteljske radnike i radnike u turizmu. Dakle, velika je pomama za tim ljudima, čovjek mi kaže ima tvrtku od stotinjak kamiona da mu sada nedostaje 30 radnika odnosno vozača u njegovoj tvrci. Dakle to je jedna alarmantna brojka i ja se nadam da će upravo ovaj zakon na neki način motivirati ljude da ostanu, da imaju svoja prava, da se ne iscrpljuju na dugim turama to svakako neće doprinijeti ove naše sada aktualne gužve na granici sa Slovenijom i ulaskom u schengenski prostor, ali u svakom slučaju nadam se da upravo ova regulativa koja će riješiti upravo iscrpljivanje vozača i na neki način onda uzročno i do potencijalnog dovođenja u opasnost i samih vozača i drugih učesnika u prometu, da će taj posao biti puno atraktivniji i da će se na neki način ljudi odlučiti da ostanu raditi u RH. Pa me zanima da li taj zakon regulira i to pitanje? **Petrov, Božo Ljubica (HDZ)** Hvala lijepa. Evo kao što sam i rekla znači ovim zakonom ćemo poboljšati uvjete rada vozača naravno i pokušati smanjiti odlazak naših vozača izvan RH jer statistike jer statistike na Zavodu za zapošljavanje govore da je u zadnje četiri godine mobilnih radnika odnosno vozača napustilo RH. A jednako tako evo nadzorom na cestama, kontrola inspektora u cestovnom prometu da ćemo omogućiti našim vozačima da imaju bolje uvjete u radu i da imamo veću sigurnost na našim cestama.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 je Prijedlog zakona o subvencioniranju stambenih kredita, prvo čitanje, P.Z. broj 126. Hvala.